Naslednji dobi besedo gospod Jože Tanko. Izvoli. JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa za besedo. Zdaj, ko sem poslušal te razprave nekaterih poslancev, bi pričakoval, da bi govorili takrat, ko bi imeli zakon o izlovu nutrij, ne pa o izlovu ljudi. In s tega vidika se mi zdijo te razprave in ta predlog zakona popolnoma neumesten. Predčasno končanje življenja ali pa pomoč pri evtanaziji ni paliativa, to je konec paliative, in to nasilen konec paliative. Zdaj mogoče najprej nekaj na splošno. Kadar koli gre Levici tesno, pride z zakoni, ki delijo, ki razdvajajo ljudi. Včeraj smo imeli tak primer, kar zadeva jezikovno politiko v šolah, danes imamo primer, kar zadeva življenje oziroma reševanje življenj tistih, ki so hudo bolni. Tema, ki je lansirana, je pač taka, da deli in zanimivo je, da se tudi sedaj pojavljajo ti protesti glede splava, ampak oboje, ta današnja tema in ti protesti glede splava, ima isto konotacijo – moje telo, moja odločitev. Enako, koincidenca je popolna. In zanimivo je, da so ti protesti na ulici del aranžmaja pri sprejemanju tega zakona, parola pa je ista. Najprej bi vas tudi še spomnil, da obstaja deset božjih zapovedi, to je že dolgo časa, in peta božja zapoved od teh desetih pravi, ne ubijaj. To zapoved imamo mi ubesedeno 17. členu Ustave, ki pravi: »Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni.« In ta zakon, ki ga imate pred sabo, je v eklatantnem nasprotju s 17. členom Ustave Republike Slovenije, ker posega v nedotakljivost človeškega življenja. Vi lahko popravljate pet zakonov in kazenske določbe in vse ostale aranžmaje, ki so, ampak preden bi ta zakon lahko sprejeli, je treba spremeniti ustavo. O zakonu, ki je neustaven, po mojem mnenju tudi referendum ni možen, nobeno ljudsko odločanje ni možno. možno. Če mislite, da boste vi s temi določbami, ko ste suspendirali kazenske določbe 120. člena zakona, rešili problem nedotakljivosti življenja, se hudo motite. Najprej je treba urediti ustavno podlago. Izpeljava Izpeljava nedotakljivosti življenja in tudi prepoved smrtne kazni je izpeljana v 120. členu Kazenskega zakonika, ki pravi: »Kdor koga naklepoma napelje k samomoru ali mu pomaga pri njem in ga ta stori, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.« Druga določba, drugi odstavek tega istega zakona: »Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi, ki je že stara štirinajst let, ali proti osebi, katere sposobnosti razumeti pomen svojega dejanja ali imeti v oblasti svoje ravnanje je bila bistveno zmanjšana, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.« Tretji odstavek pravi: »Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno proti mladoletni osebi, ki še ni stara štirinajst let, ali proti osebi, ki ni mogla razumeti pomena svojega dejanja ali imeti v oblasti svojega ravnanja, se storilec kaznuje kot za uboj ali umor.« Četrti odstavek: »Kdor surovo ali nečloveško ravna s kom, ki mu je podrejen ali od njega odvisen in zaradi takega ravnanja stori samomor, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.« Peti odstavek: »Kdor komu pomaga pri samomoru in ga ta stori, pa so pri tem dane posebne olajševalne okoliščine, se kaznuje z zaporom do treh let.«

Zdaj pa sprašujem oziroma vse to, kar je v zakonu napisano glede sodelovanja zdravnikov, medicinskega osebja, pomoči pri tem, je povezano točno s temi določbami – sodelovanje pri predčasnem končanju življenja oziroma evtanaziji, ki je po sedanjem Kazenskem zakoniku kaznivo dejanje.

ali kot je praksa že sedaj pri predsedniku Vlade, iz ilegalnih migrantov bi naredil ilegalne migrante, kar tako. Teh stvari se na tak način ne rešuje! Če hočemo neko stvar resno urediti, potem je treba iti po vrsti, od ustavne podlage do zakonske ureditve in tako naprej,

pravijo, ki prihajajo v terminalno fazo, zdaj sprašujem, če so ti ljudje sposobni razumeti svoja dejanja in odločitve. Ti ljudje, ki se nahajajo v posebnih okoliščinah, v osebnih težavah, v duševni ali osebni krizi, v zdravstveni krizi in težavah, niso po mojem mnenju sposobni razumeti pomena svojih dejanj. Niso! Zahtevati ali pa od teh ljudi iskati potem soglasje ali pa podporo ali pa jih nagovarjati tako implicitno ali pa celo eksplicitno k nekemu ravnanju, ki pomeni končanje njihovega življenja, je milo rečeno nemoralno, neodgovorno, je podlo. Podlo je to! je to! Gospodje, ki tam sedijo, predlagatelji, vi ste zdaj pri polni zavesti, dajte se zdaj vi pri polni zavesti odločiti za evtanazijo ali pa pomoč pri predčasnem končanju življenja in to deponirajte pri notarju. Vi trije. Ta priloga manjka pri tem zakonu. To se nanaša na ljudi pri polni zavesti, pri ljudeh, ki so v težavah, ki so bolni, ki so tako ali drugače prizadeti, čustveno, fizično in tako naprej, tega ni mogoče pričakovati. Gospodje, tega ni mogoče pričakovati. Mi imamo za ljudi, ki so naredili samomor, mislim, da imamo celo neke ambulante ali pa jim nudimo strokovno pomoč, da tega ne bi več ponovili. Tukaj sestavljate komisijo, ki ima izredno kratke roke. Par dni za sprejem odločitve za nekoga, ki se je znašel v neki situaciji, v neki težavi. V par dneh ga boste spravili ob življenje, pri vseh zdravstvenih zaostankih, ki jih imamo, ker ne moreš priti do pregleda par let, tu boste pa v treh dneh nekoga spravili nepovratno ob življenje.

tu boste pa praktično v 14 dneh končali življenje nekoga. In o tem odloča komisija, v kateri so vsi za predčasno končanje. Tisti, ki je proti, ni član komisije, ki se je odrekel sodelovanju pri evtanaziji oziroma pri takih postopkih. Zdaj pa vi govorite o neki kredibilni stvari, o nekem kredibilnem postopku, kako mora biti to kredibilen postopek, če ste vsi za. Boste tam samo štempljali, sprejeto, sprejeto, potrjeno, injekcija ta, druga in tako naprej, naprej, namesto, da bi se potrudili, da bi izboljšali stanje v zdravstvu na vseh področjih, od področja paliative, gerontologije, kirurgije, onkologije in tako naprej,

pa ni ambulant, denar iz zdravstva se preusmerja za podražitve na železniških postajah in tako naprej. Mariboru ni dodatne investicije, par 10 milijonov evrov, ki bi rešila štajerski konec, in namesto da bi sodelovali pri razvoju teh področij, da bi ljudem pomagali, jim olajšali življenje ali pa življenje do smrti, se ukvarjate s tem, kako bi to predčasno končali. To je milo rečeno neodgovorno. Drugo je problem zlorab. V tem sistemu, v tem zakonu, tako kot je nastavljen, je neskončno možnosti zlorab. Neskončno. Tako kot pri bolniških. Na tem področju se ne bo dogajalo popolnoma nič drugače kot pri bolniških, ker eni dobijo bolniško kadar koli in za kolikor časa hočejo, hočejo, na tem področju bo prišlo do ugoditev nekaterim tudi na tak način. Nobene posebne skrbnosti ne bo, nobene posebne revizije ne bo, tudi če bo revizija, je nepopravljiva, ker je nekdo končal

Mi smo sposobni zagotoviti vsem migrantom, od kjer koli pridejo, nove nastanitvene kapacitete, doma pa za dobro paliativno oskrbo nismo sposobni zgraditi, nismo sposobni narediti tega za svoje ljudi, ki plačujejo v zdravstveno blagajno, tega nismo sposobni storiti Hvala. Čas je potekel. Replika, gospa Tamara Kozlovič. Tamara Kozlovič ima besedo, vi dobite kasneje, dr. Keber, Hvala. Jaz mislim, da sem bila prej narobe razumljena, zato bi rada še dodatno poudarila, da nikakor oseba ne more deponirati želje po prostovoljnem končanju življenja pri notarju, ker mora najprej obstajati pogoj, da sploh zaprosiš za pravico, in to je, sem prej povedala, 6. člen zakona, torej neznosno trpljenje in tako naprej. Kolega Tanko očitno ni slišal v razpravi, da tudi oseba, ki se za to odloči, lahko v vsakem trenutku odstopi od namere, čisto v vsakem trenutku, tako da so vse te bojazni, ki so bile predstavljene, odveč. Morda me kolega tudi ni razumel, ko sem prej razpravljala, da je od teh desetih božjih zapovedi tudi osma, ne pričaj po krivem. Vsak človek je poklican k iskrenosti in resnicoljubnosti, zato ta poved prepoveduje kakršno koli krivo pričanje, krivo prisego in laži. Poudarjam,

lepa. Gospod predsedujoči, priznam, da kolegice nisem poslušal, tako da je nisem mogel narobe razumeti. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: To ni bil postopkovni predlog. Naslednjič vas bom opozoril na drug način. Gospod Dušan Keber, imate besedo kot predlagatelj. mislim, da pri teh 25 do 50 pacientih na leto nekaj ni upoštevano, in sicer to, da gre za bolnike, ki umirajo, ki trpijo, pri katerih je potreben hiter postopek, ne polletni postopek. Gre za ljudi, oprostite, ki jim rak prodira skozi kožo, ki jim črevo gleda skozi kožo, ki bruhajo blato, ki v neki vasi pri Postojni tedne vpijejo, da jih sliši cela vas zaradi bolečin. O teh govorimo. In mi se pogovarjamo, da smo mi naredili hiter postopek. Druga stvar, ustavno določilo o nedotakljivosti življenja, seveda bo o tem presodilo Ustavno sodišče. Mi ga interpretiramo, da je to nedotakljivost po drugi osebi, ne pa če si človek sam tega želi. In še enkrat, kar sem že prej začel, ob tem, da obstajajo vsak dan dokazi, kako vsi drugi vplivajo na naše življenje in na smrt, od vojne, kapitala, slabih zakonov, revščine edina možnost, ki jo pa res država prepoveduje, da bi človek sam razpolagal s svojim življenjem. In ko citirate zakone, ki to danes prepovedujejo, seveda govorite o tem, ampak mi ravno to želimo spremeniti.

V življenju nihče ne sodi bolj ostro od nepoučenega človeka, ki ne pozna ne razlogov, ne spoštuje nasprotnih razlogov, ampak trmasto vztraja pri tem, da misli, da ima vedno prav. Minuto, dve nazaj je bil postopkovni predlog, da nekdo ne more replicirati, ker ni poslušal. Za to gre, gospe in gospodje, državljanke in državljani, da se poslušamo in da se slišimo. Jaz se s tega mesta čutim odgovornega opravičiti se predlagateljem in vsem tistim, ki so zbrali podpise za to, da smo v družbi odprli težko, zahtevno vprašanje, ki obstaja. Spomnite se na svoje stare starše, starše, sorodnike, prijatelje, kolikokrat smo bili v družinskem krogu, kolikokrat smo bili na pogrebu, ko so se solze že posušile so rekli tisti, ki so jih imeli najbolj radi, smo veseli, da je dotrpel, da se je končalo, tega si niti živali ne bi zaslužile. In to je tista zgodba. Koliko je bilo takih! Se spomnite, ste poznali pogumne ljudi, ki so vedeli, kaj jih čaka, pa so pri polni zavesti rekli, ne želim iti na operacijo, ne želim kemoterapije. Za svobodno odločitev vsakega od nas gre in samo to je danes debata. Prej sem slišal, kdo sem jaz, da bi sodil. Se strinjam, ne sodimo o drugih, opredelimo se o sebi. In jaz si želim, da to nujno, dragoceno in potrebno debato pripeljemo do točke, ki bo širša od javnomnenjskih anket, o teh in drugih poizvedovanj, da se v miru, po premisleku, na podlagi dejstev, spoštljivih, zahtevnih debat, vsakdo odloči, kako bi se v stiski opredelil. Jaz sem prepričan, da bomo slej ko prej o tej zadevi odločili na nekem skupnem odločanju na tak ali drugačen način. Še naslednja zgodba. Se spomnite drame, ko smo govorili o Družinskem zakoniku? To je bilo predstavljeno tako, kot da se bo zdaj narod v enem narod v enem letu spremenil, da bodo ljudje v vrstah stali za istospolne poroke, za oploditev samskih žensk in tako naprej. Nič takega se ni zgodilo, drame takrat so bile pa trikrat večje. O kakšni številki govorimo? Predlagatelji so povedali številko, število, ki je manjše od 50. Jaz si želim, da bi bilo še manjše. Da posodobimo Nekaj tednov nazaj smo dobili novico, informacijo, nekdo je bil v Izraelu, tam je bilo ubitih 30 tisoč ljudi, še več, večina od njih žensk in otrok. Je bila kakšna taka debata, kot je danes? Ne. Da bi se nekdo sam odločil o svoji usodi, tega ne sprejemamo. A to, da leta 2024 v par mesecih nekdo ubije 30 tisoč ljudi, pa sprejemamo, sodelujemo, razpravljamo in gremo v Izrael zabit še en žebelj nečlovečnosti v krsto otrok, žensk in civilistov? Licemerja, sprenevedanja o tej temi je danes kolikor ga hočeš in najslabše, kar si ljudje zaslužimo, je politizacija vprašanj, vprašanj, ki so osebne, ne pa politične narave. Portugalska, Nizozemska, Belgija, krščanska Španija, Luksemburg, Švica, Avstrija, samo tiste ki so v Evropi. Po svetu jih je še nekaj. Tam, kjer so te stvari uredili, uzakonili, nisem slišal, ko hodite tja na obisk, da bi kritizirali ureditve v tistih državah, pa so nekatere od teh rešitev preživele že več kot dve desetletji, se nadgrajujejo in naši predlagatelji, podpisniki, so vse te izkušnje proučili in jih upoštevali. Večkrat slišim, da je varovalk celo preveč.

Pošteni ljudje tudi avtomobilov in hiš ponoči običajno ne zaklepamo. Tisti, ki pa jih srbijo prsti, pa veliko razmišljajo o zlorabah in teh stvareh. Tako da je tu treba mirno, počasi, trezno in preudarno nadaljevati javno obravnavo, se odločiti, kako bomo diskusijo v tej državi pripeljali do odločitev in se na koncu skupaj odločili v dobro ljudi. Vsem predlagateljem, podpisnikom pa iskrena hvala, ker ste to temo, ki ni prijetna, ni priljubljena, je pa del življenja, odprli. Hvala. Hvala. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Glede na to, da predstavnika Vlade ni, ima besedo še predstavnik predlagatelja. Izvolite, Ja, saj zdaj najprej dobite besedo v zaključnem delu, kasneje pa se lahko pri delitvi časa še enkrat prijavite kot predlagatelj, tako da imate dvakrat možnost. Izvolite, imate besedo. DR. IGOR PRIBAC: Hvala, predsedujoči. Čas je, da nekoliko sklenemo, če se to da, to današnjo razpravo in moje slišanje te razprave ni bilo najboljše, moram reči, da se mi ozvočenje ne zdi sijajno, je, da smo slišali veliko sklicevanja na človečnost, dostojanstvo, svetost življenja in da smo slišali diametralno nasprotna mnenja o tem, kaj so ti pojmi, kaj so te vrednote in seveda

te odgovore najdemo v temeljnih moralno-pravnih dokumentih naše civilizacije, naše moderne zahodne civilizacije, ki spoštuje človekove pravice, ki je zgrajena na človekovih pravicah. Kar je Kar je v skladu s človekovimi pravicami, to je lahko človečno dostojanstvo in časti življenje, kar jim nasprotuje, pa to ne more biti. tudi instance, ki odločajo o tem, kaj je skladno s tem, to je Evropsko sodišče za človekove pravice in Evropsko sodišče za človekove pravice je izdalo že nekaj sodb o tem, ali je ureditev, ki uzakonja pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, skladna z idejo človekovih pravic ali ne. In načeloma je odgovor, da je skladna, če izpolnjuje določene pogoje. s tem se po mojem mnenju velik del debate zameji v te okvire. Ideja uzakonitve te pomoči ne bi mogla biti uspešna, bi bila v nasprotju s človekovimi pravicami. Če dodam seznamu evropskih dežel, ki so že uzakonile to pravico, še seznam dežel, ki se temu približujejo, ker znotraj njih potekajo pomembni procesi, ki vodijo k temu cilju, potem se ta slika pokaže še dosti odločneje. Te dežele, kjer so premiki že na delu, so Nemčija, Francija in Italija. V podrobnosti zdaj ne morem, ampak lahko rečemo, da se uzakonitev te pomoči vsaj v zahodnem svetu širi kot oljni madež. Dodal bi, da nas pri tej diskusiji obtožujete, da smo del kulture smrti. To je izraz, ki ga je dal v obtok papež Wojtyla in ga seveda mi ne sprejemamo. To, kar zagovarjamo, zagovarjamo v imenu samoodločbe, v imenu življenja, ki je navdano s samoodločbo. Nasprotno stran, ki se razglaša za zagovornico svetosti življenja ali pa kulture življenja, pravzaprav kakšno življenje in kakšna svetost je v tem, da nekdo živi življenje, ki je polno trpljenja in nima nič drugega kot trpljenje. V resnici je ta svetost življenja kultura trpljenja za moje pojmovanje. Pri tem se moramo vprašati tudi to, kar mislim, da nihče danes še ni rekel, da so tu ljudje, ki v resnici ne morejo razpolagati s svojimi odločitvami in ne morejo narediti tega, kar nas večina lahko naredi, namreč naredi svojemu življenju tudi konec, če hočete. sama usmrtitev je nedvomno skladna z idejo človekovih pravic, je torej del razpolaganja samega sebe s seboj, vsakogar od nas, in zato tudi v nobeni od teh držav, ki sem jih omenjal, in tudi v vseh drugih evropskih državah ni prepovedana. v razpravi v začetku sem nekaj tega slišal, kot bi nekateri skorajda bili v skušnjavi, da bi to prepovedali, slišal sem o tem, da je dolžnost, da živimo svoje življenje in da ne smemo poseči po odločitvi, ki temu življenju naredi konec. To se mi zdi zelo nesprejemljiva odločitev, ki nas vrača v preteklost, ki nas vrača v čase, ko so bili samousmrtitelji in njihove družine stigmatizirani in ko so take ljudi tudi nekoč pokopavali zunaj obzidij pokopališč. A se hočemo tja vračati? V resnici upam, da ne, da se bo to tudi izkazalo. Rad bi opozoril tudi na to, da nekateri ljudje, kot sem rekel, ne morejo narediti konca svojega življenja, čeprav bi ga zelo radi, čeprav se jim zdi to morda edina smiselna odločitev, ki jo hočejo narediti še v življenju, pa tega ne morejo realizirati. Tudi te ljudi moramo imeti v mislih, mogoče zlasti njih. To so ljudje, ki pač preprosto so tako oslabeli, da rabijo nekaj pomoči družbe, da lahko uresničijo to željo, ki je zanje edina smiselna. Če jih bomo zapostavili, smo v resnici resnici dostojanstvo teh ljudi poteptali. Še nekaj o tem, zakaj nismo več komunicirali z zdravniki. Odgovor je zelo preprost, spet se bom vrnil na izhodiščne pojme – človečnost, dostojanstvo in humanizem. Zdravniki so imeli v svojem kodeksu v zadnjih 50 letih in več zapisan izraz lažni humanizem za vse tiste, ki zagovarjamo pomoč družbe pomoč družbe pri prostovoljnem končanju življenja. Lažni humanizem pomeni, da smo mi v resnici zanje izprijeni ljudje, s katerimi se ne moreš pogovarjati, lahko jih samo izobčiš, in temu ustrezno so tudi ravnali, zato ni prišlo do nobene plodne komunikacije z njimi. Končal bi še s tem, da odstotek podpore ljudi predlogu zakona in splošnejši ideji v resnici ni odvisen samo od zakona tukaj in zdaj. Deset let že lahko spremljamo javnomnenjske raziskave v Sloveniji in vse kažejo konstantno dvigovanje podpore ideji, ki je v temelju našega zakona, in takšno dvigovanje podpore je skladno tudi z evropskimi trendi. Citiranje zdravnikov kot tistih, ki temu nasprotujejo, pravzaprav postavlja spet neko nasprotje med ljudmi in zdravniki, kajti volja ljudi, ne zdi se mi, da gre tu za nobeno zavajanje ljudi, če jo navajamo, je pač odločno v podporo našemu zakonu. Zdaj pa še o zlorabah. Zlorabe so bile zelo pogosto omenjene in po nekem naključju so jih omenjali predvsem nasprotniki tega zakona in zgolj v zvezi z zakonom, hkrati pa priznavali, da so pravzaprav zlorabljeni lahko vsakršni zakoni, da ni zakona, ki ne bi bil zlorabljen. Ampak noben ni napravil neke primerjave med zlorabami, ki jih omogoča ali ki jih dopušča naš zakon, in tistimi, ki jih dopušča sedanje stanje. V resnici je to velika metodološka napaka. Če že govorimo o zlorabah našega zakona, je treba narediti primerjalno analizo tistih zlorab in teh zlorab in morda se izkaže, da bo naš zakon z vsem družbenim nadzorom, ki ga bo uveljavil glede odločitev ob koncu življenja, te zlorabe bistveno zmanjšal glede na sedanje stanje, saj sedanje stanje, vemo, omogoča zdravniške napake, ki so, glej si ga glej, ostale celo neprijavljene, ker tisti, ki bi jih morali prijaviti, niso vedeli, da jih sploh morajo prijaviti.

Trdim, da bo naš zakon pravzaprav zlorabe v mnogočem odpravil in da nekdo, ki želi koristoljubno pospešiti umiranje bližnjega sorodnika iz takih ali drugačnih namenov, takega zakona, kot ga mi predlagamo, sploh ne potrebuje. In zato, da bi to dokazal, bom zdaj citiral danes že večkrat omenjeno Eleno Pečarič, ki je niste citirali v tistem delu, ki govori o tem najbolj ganljivem delu. Naj preberem to in s tem končam: »Velikokrat sem bila hospitalizirana in mnogokrat življenjsko ogrožena. Okoli sebe sem opazovala, kaj se dogaja tudi z drugimi pacienti in žal je dozorelo žalostno spoznanje, da je mogoče zelo preprosto, da ne rečem elegantno, elegantno, »znebiti se« bolnika. Dovolj je, da prezračimo sobo ali odpremo klimo, ki piha naravnost na osebo na intenzivni negi, popolnoma nagega, pokrit zgolj z rjuho. Lahko bi naštevala še veliko »strategij« ali neopaznih »trikov«, konkretnih načinov, ki nobenemu ne bi vzbudili suma, da je bilo karkoli z obravnavo spornega ali sum vzbujajočega. Včasih je že zgolj neukrepanje (nekoga, ki potrebuje aspiracijo, a ga ne aspiriramo) razlog za smrt, ki se zdi zgolj naključna ali posledica že tako slabega stanja osebe. Nenazadnje tudi zgolj kisik lahko nekoga umori.« Vi nam pripisujete, da želimo pospeševati smrt ostarelih, zato ta naš zakon preprosto ni potreben. Elena Pečarič nam to pove.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 Vidim, da je še želja po razpravi. Če želita razpravljati tudi eden od predstavnikov predlagatelja ter predstavnik Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom na tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnik predlagatelja. Tako da odpiram prijavo. Če želi predlagatelj, prosim, da pritisnete mikrofon. Tako, ja. Hvala.

Hvala za besedo. Jaz bom nadaljevala z besedami Elene Pečarič, tam, kjer je predlagatelj zaključil, v naslednjem odstavku. »Razglašanje in hvaljenje s tem, da bi Slovenija s tem zakonom vstopila v skupino naprednih držav, ki so pomoč pri svobodnem končanju življenja že uzakonile, prva v Vzhodni Evropi, je milo rečeno prav bizarno. Morda bi pa uzakonitev tega predloga zakona lahko vzeli kot zanimivo »tržno nišo«,

Lahko bi na Golniku v ta namen uredili tudi poseben oddelek z vsem komfortom in zasebnostjo. Svež zrak pa je tako ali tako zaenkrat še brezplačno zagotovljen. Postali bi zanimiva konkurenca Hrvaški in Albaniji, ki sta znani po turizmu v zobozdravstvu.« S tem zaključuje Elena Pečarič, ko piše o tem predlogu zakona. In še enkrat bom povedala, vsak človek, ki se poslavlja s tega sveta, želi imeti ob sebi svojce, ob vsej bolečini in trpljenju, da se poslovi s tega sveta. To so pričevanja mnogih, tudi svojcev, in ob pogovoru z ljudmi, tudi z mojo prijateljico, ki je pri 45 izgubila moža,

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Jaz sem zelo pozorno poslušala to današnjo razpravo. Moram povedati tudi, da smo po moji oceni imeli odlično razpravo na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti na mojo pobudo v mesecu novembru, kjer smo spregovorili o svetosti življenja in seveda tudi o vprašanju evtanazije. Jaz sem se tudi med študijem na Teološki fakulteti veliko ukvarjala oziroma srečevala pri moralni teologiji z različnimi moralno-etičnimi vprašanji in vsebinami in seveda smo veliko govorili tudi o vprašanju evtanazije. Če pogledamo, razprava o evtanaziji bistveno presega prostor individualne etike, kar pomeni, da posega v prostor družbene etike, kajti dotika se prav vseh temeljnih človeških odnosov in moralno-etičnih vprašanj. Pri evtanaziji nas, spoštovane kolegice in spoštovani kolegi, pa tudi državljanke in državljani, ne sme zanimati samo vprašanje legalne uzakonitve, predvsem nas mora zanimati, kaj bi takšna uzakonitev, če bi do nje dejansko prišlo, prinesla v ta družbeni prostor, v duhovnem, filozofskem, tudi družbenem in seveda čisto človeškem smislu. Znana je zgodba bolnika, več je takšnih, ne samo ena, ampak znana je in je bila tudi večkrat že zapisana v knjigah zgodba osebe, ki je prav kričala po tem, da naj izvedejo evtanazijo, potem pa se je zgodilo naslednje. Temu človeku so se posvetili, ugotovil je, da je marsikomu mar zanj. Ko je ugotovil, da jim je mar, ni več klical po evtanaziji. Se pravi, mi moramo spremeniti način razmišljanja in vpeljati v družbeni prostor to, da nam je mar za sočloveka. Napraviti moramo torej nekakšen premik od ciljev lastnega vzpona v izkušnjo nesebičnosti. Biti samo ob človeku, ki izkuša nedvomno bolečino in tudi strah. Mnogi bolni res ne morejo več komunicirati z besedami in z razumom, lahko pa še vedno komunicirajo z dotikom, z bližino, s hvaležnostjo, z ljubeznijo, in to veste zagotovo vsi tisti, ki ste se kadar koli soočali s smrtjo enega od bližnjih. »Umirajoči se mora pripraviti na smrt z najvišjo možno zavestjo.« Tako pravi eden od velikih moralnih teologov našega časa, zdaj že pokojni Bernhard Häring, ki je napisal tri odlične knjige o moralni teologiji, kjer govori tudi o evtanaziji, govorim o knjigah Svobodni v Kristusu. Dejal je tudi, da je treba umirajočemu pomagati, da lahko umre svojo smrt, umre svojo smrt, in to je tisto, za kar bi se morali kot družba zavzemati in prek paliativne oskrbe poskrbeti, da lahko oseba umre svojo smrt. Tudi zdravniki opozarjajo, in to so povedali tudi že na Komisiji za človekove pravice, da evtanazija ni v skladu z zdravniškim poklicem in da je treba več narediti za paliativno oskrbo. Obenem pa bi želela izpostaviti Zdravniki se pri takšnih vprašanjih soočajo tako z etosom zdravstvenih poklicev kot tudi z zaupanjem zdravnika v pacienta. Jaz mislim, da bi morali imeti tudi to pred očmi, predvsem pa to, še enkrat naj povem, glede trpljenja, da nam je mar. In zdaj bom prebrala še to, kar je prej omenjeni moralni teolog Bernhard Häring zapisal v tej knjigi Svobodni v Kristusu: »Sposobnost, da trpljenje in bolečino osmislimo, je odvisna od iskanja smisla celotnemu svojemu življenju. Če smo sposobni dati smisel tudi trpljenju, smo dosegli vrhunec v razkritju smisla. To je povezano z dialoško sposobnostjo, se pravi z izkustvom sočlovečnosti. Trpljenje, ki vendarle nujno spada k življenju, lahko po komunikativni izkušnji spremenimo in ga osmislimo.« To imejmo pred seboj. Najlepša hvala.

tukaj sem že drugi mandat, nekateri kolegi seveda dlje, kajti dejansko gre za legalizacijo pomoči pri samomoru. Življenje je seveda tudi trpljenje. Meni je bila všeč zelo tankočutna razprava kolegice Irgl, mislim, da ste se tudi drugi kolegi poslanci zelo tankočutno lotili te težke teme, pa vendarle, manko, ki smo ga vsi detektirali, je res slaba paliativna oskrba v Republiki Sloveniji. S tem se v Sloveniji seveda moramo ukvarjati, tudi zdravniki, ki smo jih v zadnjih dneh slišali v medijskem prostoru, so bili izredno zaskrbljeni nad tem predlogom, tudi Komisija za medicinsko etiko je soglasno ne ravno zavrnila tovrsten predlog, tudi tisti bolj eksponirani zdravniki so dejansko nasprotovali temu predlogu s svojimi argumentiranimi pomisleki. Tudi jaz osebno mislim, da nikoli in nikdar ne smemo uporabljati medicinske pomoči, v navednicah, za ugašanje človeških življenj.

ampak glejte, pri tako občutljivem vprašanju, kot je človeško življenje, teh varovalk enostavno ne more biti dovolj, kajti končni učinek tega vašega predloga zakona je seveda nepovraten. Koliko pacientov, ki imajo neozdravljive bolezni, ima hkrati tudi duševne motnje, duševne bolezni, kot ste navedli, spoštovani predlagatelji, bo tisto eno izmed sit tudi psihiater, ki bo na nek način meritorno odločil, ali je pacient sposoben odločati o sebi ali ne. Ampak tudi psihiater lahko pri svoji oceni seveda stori napako. napako. Vedno se lahko zgodi napaka pri natančnosti zdravniške diagnoze glede neozdravljive bolezni, vedno lahko pride do prisile ali vpliva tretjih oseb in vedno torej lahko pride do napak in zlorab. Zakon, takšen kot je, mislim, da je gospod Pribac dejal, da so tudi nekateri poslanci referirali na druge zakone, ampak kot še enkrat poudarjam, tukaj pa res gre za nedotakljivost človeškega življenja. Kolega Tanko je rekel, da je to ustavna kategorija, 17. člen Ustave, da je človekovo življenje nedotakljivo, in tukaj bi vi enostavno na ustavni presoji res pogrnili na celi črti, pa mi verjemite kar na besedo. Zakon torej enostavno ne more poskrbeti za učinkovit regulativni nadzorni mehanizem, ne da bi prihajalo dejansko do zlorab samih postopkov in kriterijev za pomoč pri končanju življenja. V bistvu je razlog za to preprost, iz čisto človeškega aspekta. Na eni strani imate nemočno človeško bitje, na drugi strani imate pa kup človeških faktorjev, in ker pač to izvira iz naše človeške nravi,

osebe glede evtanazije. Meni se zdi zelo na mestu rek, ki ga je tudi v kontekstu te teme dejala Mati Terezija, svetnica. Dejala je tako: »Zame je življenje najlepši božji dar človeštvu, zato so ljudje in narodi, ki življenje uničujejo tako s splavom kot z evtanazijo, najrevnejši.« Seveda je v tej revnosti

ob dejstvu, da nam razpada zdravstveni sistem, ob dejstvu, da nimamo urejene paliativne oskrbe, ob dejstvu, da nimamo urejene dolgotrajne oskrbe. vsi razlogi za to, da so tisti, ki potrebujejo katero od teh storitev, obupani, da niso pozitivno razmišljujoči, ampak da ko trčijo v zid nemogočih razmer in dejansko v zid, ki ne vodi naprej, se postavijo pogoji za drugačno odločitev kot v primeru, da bi bile razmere urejene. In ta vlada v dveh letih ni naredila niti enega ukrepa na teh treh področjih, da bi se zadeve odvijale v pravo smer. Še več, predsednik Vlade je tu na odgovorih na poslanska vprašanja v ponedeljek še dodatno kuril enega od sektorjev, ki je ključen za to, da imamo ljudje neko zaupanje, da bo sistem za nas poskrbel, ko nam bo hudo. Predlagatelji zakona so v uvodu prišli s tezo, da je to zakon, ki ga potrjuje ali pa podpira večina volivk in volivcev, celo volivci SDS in celo volivci Nove Slovenije. Oprostite, zakon o smrti v Državnem zboru obravnavamo zato, ker ga podpira večina volivcev. In vlade ni tukaj. To je zakon, ki ga ne želim sprejeti ali pa ga potrditi, brez da ga je kakor koli predlagala vlada, ker je vlada tista, ki prevzema odgovornost, ki ima celoten aparat, ki se lahko v dialogu z ostalimi dogovori in pripravi zakon, ki je, ne v tej fazi, ampak ko bomo vse tiste tri stvari, ki sem jih prej naštel, uredili, morda lahko prišel čas za razpravo o tem. Zdaj pa to, zakaj sem se

tednov je bila v komi in zdravniki so rekli, da verjetno ni možnosti, da se bo pobrala, razen če se zgodi čudež, če družinski člani prihajate, se vsak dan z njo pogovarjate, četudi se ne odziva, vendarle se bo morda zgodil čudež. In se je, po petih tednih! Ampak ni bila tako iskriva, kot je bila pred tem. Vsaka njena druga beseda je bila, jaz bi rada umrla, vsaka druga beseda. Ko sva jo z očetom hodila obiskovat, vsaka druga beseda je bila, jaz bi rada umrla. Pa je šest mesecev za tem padel tudi oče, nekdo, ki je trdil, da je nezlomljiv. Ko je prišel v bolnico, je zavračal hrano in zavračal vsakršno pomoč. Ne vsaka druga, vsaka prva beseda je bila, jaz bi rad umrl.

Veste, kaj je ironija? Če bi ta zakon veljal takrat, bi bil jaz danes brez obeh staršev. Tako jih pa z veseljem prihajam obiskovat, se z njima pogovarjam in vsakič, ko pridem, me navdata z optimizmom. Zato ne hiteti in prehitevati tam, kjer ni treba, ampak spoštovani koalicijski poslanci, najprej uredite tisto, za kar ste bili izvoljeni, torej prej omenjena področja – zdravstveni sistem, paliativno oskrbo in dolgotrajno oskrbo.

Hvala za besedo, predsedujoči. Tudi sam ne podpiram tega zakona. Ni potrebe, da se hiti oziroma da se ga sploh kdaj obravnava. Pred tem, kakor je bilo rečeno, imamo mnogo problemov v zdravstvu. Tam sedijo ljudje, ki so soustvarili zdravstvo, da se izboljša, da ne bo čakajočih. Imamo prek 100 tisoč ljudi, ki nimajo svojega zdravnika, mi se pa pogovarjamo o zakonu. Pogovarjamo se, kakor je dejal kolega, o zakonu o smrti, ne pa o zakonu o življenju. Ljudje nimajo svojega zdravnika, mi se pa pogovarjamo, kako jih bomo po domače rečeno usmrtili.

bolnih, imamo nekje tretjino, nekje tudi do polovico dementnih ljudi. Kako se bodo pa tisti ljudje, ki so dementni, nekateri zelo dementni, odločali o tem? Kaj bo ga kdo vprašal, če ga boli, on bo kimal, pa še vedno ne bo vedel, kaj ga kdo sprašuje?

Lep primer iz Kanade, primerjava, na začetku je bilo teh številk zelo malo, se pa številke zelo povečujejo. Tudi v drugih državah je zelo podobno. Bolj bi bilo dostojno, da se umirajočim oziroma bolnim lajša bolečine, da umrejo med svojimi najbližjimi dostojno.

govoril o tej temi, težki temi, sem pa, lahko rečem, žalosten, ko s strani koalicije slišim, da opozicija grozi, zavaja, laže in straši. Jaz žal ali pa na srečo tega nisem slišal. Zanimiv je pristop koalicije do civilne družbe. Kolikor se meni zdi, je civilna družba predlagatelj tega zakona, istočasno pa ste vi iz koalicije govorili, da dobivate mnoge maile in da je to sproženo od ne vem koga in da je to groza, da vplivajo na vas. Tukaj bi rekel, da sem jaz vesel teh mailov in podpiram desetine mailov, ki so proti temu zakonu, vi pa, kot da je ena civilna družba prava, druga je pa napačna. Tudi kar nekaj poslancev koalicije je citiralo Spomenko Hribar, pa bi še jaz rekel, kako je rekla, da ni predpisan Res je, ampak medicinska zastrupitev, kaj pa je to drugega kot strup. Pomoč pri končanju življenja, to je trenutno veljavno umor, kaznivo dejanje. Zdaj pa še o trpljenju. Kolegica Greif je govorila, da smo dušebrižniški in da nam je samo za imidž, v bistvu pa si želimo trpljenje. Veste, kako je, strokovnjaki pravijo, da je 90 % telesnega trpljenja možno olajšati, in to je paliativa. Problem, ki pa je, je socialno trpljenje, osamljenost in strah, da bodo ljudje sami, ko bodo umirali. In tukaj bi gospoda Pribca, ki je rekel, da se dviguje podpora temu predlogu zakona, vprašal, če se mu zdi, da je dvig dvig podpore tudi rast humanosti v družbi. Jaz mislim, da ne, ker je ta družba vedno bolj potrošniška, individualna, egoistična, žal, četudi vam iz lastnih izkušenj povem, da se da s prostovoljstvom narediti zelo veliko. In zdaj, ko govorite, da ni bilo nič narejenega na paliativi. Kot gorenjski župani smo pred leti imeli na mizi predlog sofinanciranja paliative s strani vseh gorenjskih občin. Kaj se vam zdi, koliko županov je to podprlo, ker je šlo za občinski denar? Soglasno smo to podprli in na Gorenjskem je to dobro urejeno.

zato ker je umrl v ljubečem okolju, ker so mu pomagali strokovnjaki, da ni preveč trpel, je pa tudi trpel, in smo se lepo poslovili od njega. Za vsakega tako smrt. To je za mene humana smrt, ne pa smrt zapuščenega, ki nima nikogar in umira sam, pa ne glede na to, da izgleda zelo humano, ker ni nobenih reakcij, v bistvu je ta smrt kruta. In še eno zavajanje dr. Kebra. Morfij. Z njim je zelo težko ubiti, to je bilo povedano s strani strokovnjakov, ki so prišli. Ko je kolegica Kozlovičeva rekla, ali ne verjamemo stroki, ja, stroki verjamemo, vendar tega zakona ni pisala stroka. Hvala. Besedo dobi še dddr. Andrej Pleterski. Izvoli. Zdaj bom pa začel drugače, kot sem nameraval, in sicer bom najprej govoril o zapuščeni smrti. Moj oče je sedem let trpel in si je želel umreti, želel je in bi potreboval pomoč pri končanju življenja. Ker je ni dobil, si je prerezal žile. Jaz sem stopil potem za njim v kopalnico in videl njegovo razmazano kri po keramičnih keramičnih ploščicah te kopalnice. Takrat sem se odločil, da če je ta država civilizirana, ne bo dopuščala, da so njeni državljani in državljanke na tak način prisiljeni umreti, ker ne dobijo pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Sedem let je prosil in navsezadnje mu niti niso dovolili, niso dovolili, da bi umrl na tak nečasten, sramoten in zapuščen način. Drugo. Vesel sem za gospoda Logarja, da njegova starša še živita. Hočem pa povedati, da če bi bil zakon že v veljavi, seveda ne bi dobila nikakršne možnosti pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kajti njuna situacija po takem je tipična za vse paciente, da padejo v depresijo, in vsak zdravnik, ki bi ta primer potem spremljal, njune želje ne bi odobril. Tretje. je bilo veliko težkih besed na račun Srebrne niti, ki se mnogo let trudi, da bi starejšim v Sloveniji olajšala življenje na vse načine, sodeluje pri vseh razpravah, vseh zakonih, ki so v zvezi s temi temami v razpravi, predvsem si pa tudi že leta prizadeva, da bi uvedli nov položaj varuha starejših. varuha starejših. Če imate kakršno koli možnost, prosim, da to misel na nek način pomagate uresničiti. In zdaj bi zaključil še s tistim, kar sem pravzaprav edino želel na koncu povedati, in to je zdaj namenjeno vsem tistim, ki danes nameravate glasovati proti temu predlogu iz svetega prepričanja, kako zdaj pomagate pri dobrobiti vseh državljank in državljanov, da jih zavarujete pred tem ciničnim in morilskim zakonom, ki ga mi danes tu predstavljamo.

morda se boste nekoč v življenju znašli v situaciji, ko boste morali opazovati trpeče umiranje svojega najljubšega, svojega svojca, bližnjega, prijatelja, znanca ali pa se boste celo sami znašli v tej situaciji, in če takrat ne bo takega zakona, se boste vprašali, kaj sem mislil takrat, ko bi lahko glasoval za tak zakon. Hvala. Hvala. S tem zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 17. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 17. 30. Hvala. Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora. Prehajamo na glasovanje Državnega zbora o predlogih odločitev.

Nadaljujemo sprekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Ker Državni zbor predloga sklepa ni sprejel, je nadaljnji postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 7. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je primeren za nadaljnjo obravnavo.

obravnavo. Menimo pa tudi, da je vprašanje zakonske ureditve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja tako zelo pomembno pomembno družbeno vprašanje, da terja tudi širšo družbeno razpravo, zato bomo sodržavljankam in sodržavljanom dali možnost, da se o tem, ali se strinjajo, da se to vprašanje zakonsko uredi, dali možnost odločanja na referendumu, zato zakona v tej fazi ne bomo podprli, bomo pa istočasno vložili referendumsko pobudo za sklic referenduma.

Predsedujoči, to, kar ste si ravnokar privoščili, je bilo pa nedopustno. Mi smo imeli tu obrazložitev glasu, kolegica je povedala, kako bo glasovala Poslanska skupina Svoboda, in ni na vas,

ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju v okviru rednega postopka. Amandmaji k predlogu zakona za tretjo obravnavo niso bili vloženi. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Želi kdo v imenu poslanske

Na račun zdravja ljudi se ne sme nikoli in nikdar kovati dobičkov.

Preden dam besedo gospe Sukič, sprašujem, ali želi še kdo v lastnem imenu? Odpiram prijavo.

Drage prebivalke in prebivalci Anhovega! Končno je prišel dan, ki odpravlja neizmerno krivičnost, ki ste je deležni, in končno boste lahko začeli dihati zrak, kot pritiče v nekem okolju, ki naj bi bilo vsaj približno zdravo. Opravičujem se vam, da je tako dolgo trajalo, borili smo se, borili ste se in danes smo tukaj. Seveda bom zakon z veseljem podprla. Hvala lepa.

In zdaj sem vesela, da se bo končno nekaj zgodilo. Vesela sem za Anhovo, vesela sem za vse ljudi, ki tam živijo, vesela sem pa tudi zato, ker imamo v Krškem, od koder sem, zelo podoben, če ne v tem trenutku še hujši problem, in s tem zakonom bomo rešili tudi, da rečem, pljuča v mojem mestu, torej v Krškem, zato bom zakon z veseljem potrdila. Hvala.

V času obravnave se je izpostavilo vprašanje, ali želi res koalicija zapreti tovarno. Daleč od tega. Mi želimo, da tovarna dela, ampak pod pogoji, kjer bodo emisije v zrak bistveno manjše. Postaviti je treba filtre, posodobiti sežig, dvigniti dimnik in pa seveda, kar je bistveno, cementarna v Anhovem ima glede na dva izkopa odlično lego. Proizvodnja ustvarja več kot 20 milijonov evrov dobička na leto, več kot 20 milijonov evrov! Vsi skupaj si želimo, da da gre del dobička v čistejše okolje, v zdravje, to je bil osnovni namen. Da proizvodnje nikakor ne onemogočamo ali ne zapiramo, pa potrjuje tudi dejstvo, da je seveda časa, da se vsi ti ukrepi izvedejo, skoraj štiri, pet let in želim, da se to začne čim prej. Ljudje, ki so tam umirali zaradi azbestoze, so seveda na to vprašanje še posebej občutljivi, zato se s tega mesta zahvaljujem vsem, ki so sodelovali v razpravi, pri oblikovanju mnenj, vsem tistim, ki so tudi protestirali, in vsem tistim, ki so zbrali podpise. Hvala. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu in na seji Državnega zbora, predlog zakona neusklajen, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 9. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema je primeren za nadaljnjo obravnavo. V Poslanski skupini Svoboda danes ne bomo glasovali za to, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, pa ne zato, da se z vsebino zakona ne bi strinjali ali zakona predlagatelja ne bi podpirali, ravno nasprotno. Ugotavljamo namreč, da je veliko ukrepov predlagatelja Vlada oziroma Ministrstvo za zdravje že izvedlo, bodisi jih je predpisalo v interventnem zakonu, v uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024, ki jo je pred kratkim sprejela Vlada, ali pa tudi v drugih podzakonskih aktih. Naše delo se kljub realizaciji večine predlogov s strani iniciative Glas ljudstva ne zaključi. Dogovorili smo se, da bomo skupaj še aktivneje iskali rešitve za jasno razmejitev dvojnih praks dela zdravstvenih delavcev, ki so zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih. Iniciativa Glas ljudstva je v zadnjih tednih javnosti prikazala več konkretnih primerov anomalij, ki so prisotne v javnem zdravstvenem sistemu in o katerih se, roko na srce, predolgo samo pogovarjamo. Treba je ukrepati in to področje odločno urediti. Z iniciativo Glas ljudstva smo tako na isti strani, na obeh straneh obstaja pripravljenost, da se to področje uredi. V Poslanski skupini Svoboda si veliko obetamo tudi od stebrnih pogajanj, ki bodo postavila tudi nove temelje plačnega sistema v stebru zdravstvenega in socialnega varstva. Iniciativi Glas ljudstva se v imenu Poslanske skupine Svoboda zahvaljujem za angažiranost, za vse predloge in čas, ki ga namenjajo posvečanju učinkovitosti in kakovosti javnega zdravstva. Tudi zaradi njihove angažiranosti je Ministrstvo za zdravje že implementiralo veliko ukrepov in ne dvomimo, da bo tako tudi v prihodnje. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. Želi še kdo v imenu poslanske? Kdo v lastnem imenu? SUKIČ (PS Levica): Sama bom seveda Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema podprla, kajti prepričana sem, da je vsako dobro in pozitivno iniciativo, ki je usmerjena v krepitev javnega zdravstvenega sistema, v izboljšanje situacije, treba podpreti vsaj toliko, da ji dopustiš, da se odvrtijo tukaj razprave in da se morebitne pomanjkljivosti zakona v naslednjem koraku tudi odpravijo s pomočjo amandmajev,

za je glasovalo 12, proti 64. (Za je glasovalo 12.) (Proti 64.) Ugotavljam, da Državni zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora v okviru skrajšanega postopka. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 5. marca 2024, ki je objavljen na e-klopi. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 55.a členu. Glasujemo.

Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandma k dopolnjenemu predlogu zakona ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajnopravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 6. marca 2024, ki je bil objavljen na e-klopi.

Prehajamo na odločanje o 5.a členu in odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 5.a členu. Glasujemo.

Zaključili smo z odločanjem o amandmajih. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Državni zbor bo tretjo obravnavo predloga zakona opravil na naslednji seji, ker so bili sprejeti amandmaji k več kot desetini členov. Predlog zakona za tretjo obravnavo bodo pripravile službe Državnega zbora. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 6. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o državnih blagovnih rezervah v okviru rednega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajnopravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 10. točko dnevnega reda, to je z Mandatno-volilnimi zadevami. Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnikov in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Roka Kobala, Vesne Rom in Luka Šorlija v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnikov in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Najprej prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Rok Kobal.

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru izvoli Tomaž Bauman. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Vesna Rom. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Tomaža Baumana v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru izvoli Tomaž Bauman.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa dajem besedo predsednici Mandatno-volilne komisije Janji Sluga. Izvolite.

Zakon o državni statistiki v 12. členu določa, da je Statistični svet Republike Slovenije strokovno metodološko-posvetovalno telo za strateška in razvojna vprašanja državne statistike. Skladno s prvim odstavkom 14. člena Zakona o državni statistiki so člani Statističnega sveta tudi trije predstavniki Državnega zbora. Mandat članov Statističnega sveta traja štiri leta. Članici sveta Uršuli Zore Tavčar 22. marca 2024 poteče mandat, zato je Mandatno-volilna komisija na 19. seji sprejela sklep, da pozove poslanske skupine k posredovanju predlogov kandidatov za članico ali člana Statističnega sveta za novo štiriletno mandatno obdobje. V roku je Mandatno-volilna komisija prejela predlog Poslanske skupine SDS, ki je za člana predlagala poslanca Andreja Hoivika, in predlog Poslanske skupine Svoboda, ki je za članico predlagala generalno sekretarko Državnega zbora Uršulo Zore Tavčar. Mandatno-volilna komisija je na 20. seji 29. februarja uskladila predlog kandidatke za članico Statističnega sveta Republike Slovenije in pripravila besedilo predloga sklepa, s katerim se za članico Statističnega sveta Republike Slovenije za dobo štirih let imenuje Uršula Zore Tavčar, pri čemer ji mandat začne teči 23. marca 2024.

zato prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za članico Statističnega sveta Republike Slovenije za dobo štirih let imenuje Uršula Zore Tavčar, pri čemer ji mandat začne teči s 23. marcem 2024.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni, zato prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o razrešitvah in imenovanju podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora. Predlog sklepa z dne 29. februarja 2024 je pripravljen na podlagi predloga Poslanske skupine Svoboda z dne 21. februarja 2024 in je objavljen na e-klopi. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o navedenem predlogu sklepa. Glasujemo.

ministric in ministrov ter generalne sekretarke Vlade z dne 5. marca 2024, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje dr. Vide Čadonič Špelič v zvezi z vladnim ukrepanjem, da se zdravniška stavka čim prej konča. Glasujemo.

v zvezi s prioritetami pri nadgradnji in prenovi prometne in ostale infrastrukture ter zagotavljanjem sredstev zanjo. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Aleksandra Reberška v zvezi z obnovo po poplavah. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za obrambo Marjana Šarca na poslansko vprašanje Mojce Šetinc Pašek v zvezi z zaposlovanjem v Slovenski vojski in s tem povezano izvedbo ponovnega razpisa za promocijo poklica vojaka. Glasujemo.

Navzočih je 76 poslank in poslancev, za je glasovalo 28, proti 45. (Za je glasovalo 28.) (Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi s Predlogom resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateje Čalušić na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi s Predlogom uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za zdravje dr. Valentine Prevolnik Rupel na poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi z mrežo satelitskih urgentnih centrov. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za javno upravo mag. Franca Propsa na poslansko vprašanje Jožefa Jelena v zvezi z izplačilom škode po avgustovskih poplavah in plazovih. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde na poslansko vprašanje Ive Dimic v zvezi z brezplačnim učenjem maternega jezika in kulture otrok pripadnikov narodov nekdanje SFRJ. Glasujemo.

Barbare Kolenko Helbl na poslansko vprašanje Andreja Kosija v zvezi s sklepom o organizaciji začasnih izpostav azilnega doma in varnostnimi posledicami. Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in poslancev, za je glasovalo 28, (Proti 47.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na poslansko vprašanje Franca Breznika glede aktualnega dogajanja na Direkciji za infrastrukturo. Glasujemo.

za je glasovalo 26, proti 49. (Za je glasovalo 26.) (Proti 49.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka in ministra za okolje, podnebje in energijo mag. Bojana Kumra na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s kanalom C0. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za zdravje dr. Valentine Prevolnik Rupel na poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi z mrežo satelitskih urgentnih centrov. Glasujemo.

za je glasovalo 26, proti 47. (Za je glasovalo 26.) (Proti 47.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca na poslansko vprašanje Aleksandra Reberška v zvezi z vdovskimi in kmečkimi pokojninami. Glasujemo.